Благодаря Ви, колеги! Осигурихте ми възможност да Ви направя съобщение. Уважаеми народни представители, във връзка с наложената на народния представител Антон Кутев дисциплинарна мярка отстраняване от две заседания на основание чл. 162, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание по време на пленарното заседание на 15 ноември 2017 г. Ви информирам за следното: След преглеждане на експресната стенограма от заседанието променям дисциплинарната мярка, наложена на народния представител Антон Кутев, от „отстраняване от две заседания“ на „отстраняване от едно заседание“. Основанието за това е, че от фактическа страна в този случай е осъществен съставът на чл. 161, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Квесторите могат да поканят господин Кутев на днешното заседание.

„Раздел ІI – Изпълнение на концесионния договор“. Това е чл. 125. Кой ще докладва?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! „Раздел ІI – Изпълнение на концесионния договор“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ.

Гласуваме наименованието на Раздел II, членове 125, 126, 127 и 128 по доклада на Комисията. Гласували

чл. 129 – текст на вносител, предложение от народния представител Пенчо Милков по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 129: „Чл. 129. (1) При изпълнение на концесионния договор концесионерът води аналитично счетоводно Има ли изказвания? Няма изказвания. Моля да гласуваме чл. 129 в редакцията на Комисията. Тук е мястото да кажа, че няма да участвам в това гласуване. Няма да участвам в това гласуване поради конфликт на интереси.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Бих искала да повдигна един въпрос, който сигурно ще Ви се стори маловажен, а на някои – дори и смешен. Сумите, за които ще говоря, са нищо на фона на милионите и милиардите, които се раздават всеки ден. В началото на месец октомври в Молдова се състоя поредната световна среща на българските медии в чужбина, организирана от БТА. Няма да се спирам на значението на такъв тип срещи за нашите общности по света и за медиите, които отразяват техните проблеми, а и внимателно следят ставащото в България. Моето изказване е за друго – седем народни представители бяха заявили желание да участват в тази среща. Във връзка с пътуването до Молдова парламентът е похарчил сумата от 10 165 лв. Толкова са стрували самолетните билети и хотелските стаи за всички. В крайна сметка се оказа, че на този форум като гост от Народното събрание присъствах само аз. аз. Причината не е ясна… От разходите са възстановени само 1837 лв. Остават още близо 7 Колеги, знам че за някои тази сума е смешно малка, но това са пари на българския данъкоплатец и ние нямаме никакво право да пропиляваме дори и стотинка, най-малкото защото така показваме отношението си към хората и техните средства. Още повече, че това е годишната заплата на един български гражданин. Господин Председател, предлагам напразно изразходваната сума да бъде възстановена от колегите, които заявиха участие и впоследствие се отказаха. Така ще дадем ясен знак, че като народни избраници ни е грижа за всеки лев, който парламентът харчи и че можем да носим отговорност за разходите, които тази институция прави заради нас. Колеги, ще завърша с един перифразиран цитат от романа „Железният светилник“ на Димитър Талев:

текст на вносител. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 130: „Чл. 130. (1) За срока на изпълнение на концесионния договор не се допуска настъпването на основание за изключване както за концесионера и за членовете на неговия управителен или надзорен орган, така и за всяко лице, което има правомощия да представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи. Условието се прилага и за подизпълнителите, както и за третите лица – когато има такива. (2) Концесионерът уведомява концедента за настъпването на основание за изключване. Уведомлението се извършва в 30-дневен срок от настъпване на основанието за изключване или от получаване на информация за настъпването от концедента или от друго лице. (3) В уведомлението по ал. 2 концесионерът посочва мерките, които ще предприеме за отстраняване на последиците и за ефективното предотвратяване на бъдещи случаи на неправомерни прояви, както и срока за предприемане на мерките. Мерките може да са кадрови и организационни като: прекъсване на всякакви връзки с лица или организации, замесени в неправомерните прояви; мерки за кадрова реорганизация; внедряване на системи за отчетност и контрол; създаване на структура за вътрешен одит, която да следи за съответствието, както и приемане на вътрешни правила за търсене на отговорност и обезщетяване. (4) Когато основание за изключване е настъпило за подизпълнител, концесионерът е длъжен да прекрати договора за подизпълнение. В този случай в уведомлението по ал. 2 концесионерът посочва срока, в който ще прекрати договора за подизпълнение и начина, по който ще продължи изпълнението на дейностите по прекратения договор – от концесионера или чрез възлагане на нов подизпълнител. (5) Когато основание за изключване е настъпило за трето лице, концесионерът няма право да използва ресурсите му. В този случай в уведомлението по ал. 2 концесионерът посочва ново лице и представя доказателства, че ще има на разположение неговите ресурси за оставащия срок на концесията, като чл. 63, ал. 4 се прилага съответно. Концесионерът може да не посочи ново трето лице, ако с уведомлението по ал. 2 представи доказателства, че отговаря на изискванията за професионални или технически способности и/или за финансово и икономическо състояние“.

„Раздел ІІІ – Договор за подизпълнение“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 133: „Чл. 133. (1) С договора за подизпълнение концесионерът възлага на посочено в заявлението или на избрано след сключване на концесионния договор лице изпълнението на конкретно определени дейности от предмета на концесията. (2) Договор за подизпълнение може да се сключи само с лице, за което не е налице основание за изключване и което отговаря на приложимите условия за участие, когато такива са посочени в обявлението за откриване на процедурата. (3) Концесионерът може да сключва договори за подизпълнение за дела от концесията и за видовете дейности от нейния предмет, които е посочил в заявлението. заявлението. (4) Концесионерът отговаря солидарно с подизпълнителя за изпълнението на дейностите, възложени с договора за подизпълнение“.

чл. 186. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 187. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 188. чл. 137. По чл. 138 има предложение от народния представител Станислав Иванов и група народни представители: „В чл. 138 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думите „договорът може да се измени“ се добавя

максимален срок се прилагат правилата на чл. 34.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т.

Когато след сключване на концесионния договор възникне обстоятелство, което концедентът не е могъл да предвиди при възлагане на концесията и което налага изменение на концесионния договор, договорът може да се измени, ако това не води до промяна на цялостния характер на концесията, до увеличаване на първоначалната стойност на концесията с повече от 50 на сто и до удължаване на срока на концесията с повече от една трета от определения с договора конкретен срок. срок. (2) Увеличението до 50 на сто по ал. 1 се изчислява спрямо първоначалната стойност на концесията без натрупване на стойностите на предходни промени, независимо от тяхното основание. (3) Изменение на концесионния договор, което не отговаря на условията по ал. 1, е недействително. (4) При концесия за услуги, свързани с дейностите по Приложение № 2, концесионният договор може да се измени, независимо от

Наименованието на Раздел ΙV и членове от 136 до 138 включително са приети по Доклада на Комисията. Заповядайте за процедура, Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, правя процедура, с която оттеглям всички направени от мен предложения, които не са приети Благодаря, уважаеми господин Иванов.

Концесионният договор може да се измени и когато след сключване на договора възникне необходимост от изпълнение на допълнително строителство и/или допълнителна услуга от концесионера, които не са предвидени с клауза за преразглеждане и не могат да бъдат възложени на друг концесионер поради икономически или технически причини, произтичащи от изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост с възложеното с концесионния договор строителство и/или услуги, или поради значително затруднение или съществено дублиране на разходи за концедента, до което би довело възлагането на друг концесионер. концесионер. (2) Допълнително възложеното строителство и/или услуги не може да води до увеличаване с повече от 50 на сто на първоначалната стойност на концесията. Член 138, ал. 2 се прилага съответно. (3) В случаите по ал. 1 изменението на концесионния договор може да включва и удължаване на срока на концесията, определен с договора, при спазване на условието по чл. 34, ал. 1, изречение чл. 197. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 198. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 199.

желаещи за изказвания. Подлагам на гласуване членове от 139 до 143 включително, подкрепени от Комисията.

Не виждам. Подлагам на гласуване членове 146, 147, 148 и 149, наименованието на Раздел VΙ и членове от 150, 151 и 152, подкрепени от Комисията. Режим на гласуване.

гласуване. Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма. Членове от 146 до 149 включително, наименованието на Раздел VΙ и членове от 150 до 152 включително са приети по доклада на Комисията.

концедентът дължи на концесионера обезщетение в размер на невъзстановените разходи на концесионера за инвестиции в обекта на концесията, намалени със сумата, съответстваща на определената с финансово-икономическия модел норма на възвръщаемост за концесионера за целия срок на договора, но не повече от пазарната стойност на извършените от концесионера инвестиции в обекта на концесията

по причина, за която концесионерът отговаря, концедентът не дължи обезщетение на концесионера, когато обектът на концесията е собственост на концесионера или на трето лице. В този случай концесионерът дължи на концедента обезщетение, в размер на възстановените в резултат от експлоатацията на обекта на концесия разходи за инвестиции в обекта на концесията, получени до датата на прекратяване на концесионния договор.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 153. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 154,

КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение в чл. 153 на народните представители Маргарита Николова и Николай Александров. Гласували

Подлагам на гласуване членове 153, 154, наименованието на Глава V, чл. 155, наименованието на Глава VI, наименованието на Раздел I и чл. 156, подкрепени от Комисията. Режим на гласуване.

„Чл. 157. (1) Жалба се подава в 10-дневен срок от: 1. публикуването в Националния концесионен регистър на обявлението за откриване на процедурата, съответно на обявлението за поправка; 2. съобщаването или уведомяването за съответното решение с изключение на решението на комисията за отстраняване на участник в открита процедура, срокът за обжалване на което започва да тече от уведомяването за решението за определяне на концесионер, съответно за прекратяване на процедурата; 3. узнаването на действие или бездействие по чл. 156, ал. 3, а когато лицето не е уведомено – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие, но не по-късно от сключването на концесионния договор. (2) Жалба може да се подаде от: от: 1. всяко заинтересовано лице – в случаите по ал. 1, т. 1; 2. всеки заинтересован кандидат и всеки заинтересован участник – в случаите по ал. 1, т. 2 и 3.“ Член 158 е подкрепен от Комисията. Член 159 Подкрепено от Комисията е наименованието на Раздел както и текстът на вносителя за чл. 164. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 165: „Чл. 165. (1) Искане за спиране на процедурата за определяне на концесионер се прави едновременно с подаване на жалбата. Искането се мотивира, включително чрез чрез прилагане на съответни доказателства. Искане, което не е направено едновременно с жалбата, не се разглежда. (2) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането по ал. 1 в закрито заседание с мотивирано определение в 7-дневен срок от образуване на производството по жалбата, като оставя процедурата спряна или оставя без уважение искането. (3) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането по ал. 1 след преценка на възможните последици от спиране на процедурата за всички интереси, които могат да се увредят, включително за обществения интерес и за интересите, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с живота и здравето на гражданите, с околната среда, защитените територии, зони и обекти и с обществения ред. Преценката се извършва въз основа на твърденията по жалбата, мотивите, изложени в искането по ал. 1, становището на концедента, ако такова е подадено, и доказателствата, приложени от страните. (4) Комисията за защита на конкуренцията може да не уважи искането по ал. 1, когато отрицателните последици за всички интереси, които могат да бъдат увредени, надхвърлят ползата от спирането. (5) Произнасянето по искането по ал. 1 не обвързва

Съдът се произнася по частната жалба в 14-дневен срок от образуване на производството в закрито заседание с определение, което е окончателно. (7) Обжалването на определението по ал. 2 не спира производството по жалбата. (8) Когато с жалбата е поискано спиране на процедурата за определяне на концесионер, процедурата спира до влизане в сила на: 1. определението, с което се оставя без уважение искането за спиране; 2. разпореждането, с което е отказано образуване на производство по жалбата; 3. решението по жалбата – в останалите случаи.“

подкрепени от Комисията. Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма. Членове от 157 до 163, наименованието на Раздел II и членове 164 и 165 са приети по доклада на Комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 166: „Чл. 166. (1) Когато подадената жалба е срещу решение за определяне на концесионер или срещу решение за прекратяване на процедурата, което включва решение за провеждане на нова процедура за определяне на концесионер или за провеждане на повторна процедура, със становището си по жалбата по чл. 160, ал. 3 концедентът може да поиска допускане на предварително изпълнение на обжалваното решение. Искането се мотивира, включително чрез прилагане на съответни доказателства. Искане, което е направено след изтичането на срока по чл. 160, ал. 3, не се разглежда. (2) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането по ал. 1 с мотивирано определение в закрито заседание в тридневен срок от получаване на искането, като допуска предварително изпълнение или оставя без уважение искането. Искане по ал. 1, което не съдържа мотиви, се оставя без разглеждане. (3) Комисията за защита на конкуренцията допуска предварително изпълнение по изключение, за да се осигурят животът и здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси или когато от закъснението закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, включително за обекта на концесията или за дейността, която трябва да се извършва от концесионера. (4) Не се допуска предварително изпълнение, когато искането се обосновава с икономически интереси, които водят до непропорционални последици, включително с разходи, които са резултат от отлагане изпълнението на концесионния договор или от провеждане на нова, съответно повторна процедура за определяне на концесионер, промяна на концесионера по договора или изплащане на обезщетения и/или други санкции. (5) Определението по ал. 2 подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в 5-дневен срок от съобщаването му на страните. (6) Съдът се произнася в 14-дневен срок от образуване на производството в закрито заседание с определение, което е окончателно. (7) Частната жалба не спира производството по жалбата, но спира предварително изпълнение.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 167. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел III. Комисията подкрепя текста на вносителя за Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел както и текста на вносителя за чл. 174 и 175. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 176: „Чл. 176. (1) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по отговорността за разноските при условията и по реда на чл. 143 от Административнопроцесуалния кодекс. (2) В срока за обжалване на съответния акт, КЗК, по искане на страните, може да допълни или да измени акта в частта му за разноските. (3) Комисията за защита на конкуренцията съобщава на насрещната страна за искането по ал. 2 с указание за представяне на отговор в тридневен срок. (4) Определението по искането по ал. 2 се постановява в закрито заседание и се връчва на страните. Определението може да се обжалва по реда на чл. 177, ал. 2, съответно

или юридическото лице е прекратено без правоприемник; 3. при оттегляне на жалбата. (2) Определението по ал. 1 подлежи на обжалване съгласно чл. 167 пред тричленен състав на Върховния административен съд в 5-дневен срок от съобщаването му на страните. Обжалването спира изпълнението на определението по ал. 1. Съдът се произнася в 14-дневен срок от образуване на производството в закрито заседание с определение, което е окончателно.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел V. Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага редакция за чл. 178: „Чл. 178. (1) Решението на КЗК подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. (2) Върховният административен съд

Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване членове 166, 167, наименованието на Раздел III, членове от 168 до 173 включително, включително, наименованието на Раздел IV, членове от 174 до 177 включително, наименованието на Раздел V, чл. 178 и наименованието на Раздел подкрепени от Комисията. Режим на гласуване.

Недействителен е концесионен договор, който е сключен: 1. без публикуване на обявление за концесия, а в приложимите случаи – на обявление за предварителна информация в „Официален вестник“ на Европейския съюз – при концесия с трансграничен интерес; 2. без публикуване на национално обявление в „Държавен вестник“ – при концесия без трансграничен интерес; 3. противоречие с публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съответно в „Държавен вестник“ обявление за откриване на процедурата; 4. без да е проведена процедура за определяне на концесионер; 5. когато въпреки наложено спиране спиране на процедурата за определяне на концесионер са извършени действия по процедурата; 6. преди да започне да тече срокът за сключване на договора. (2) Концесионният договор е недействителен и когато: 1. концесията не е включена в съответния план за действие; 2. процедурата за определяне на концесионер е открита без одобрение от съответния орган; 3. конкретният срок е по-дълъг от максималния срок, посочен в обявлението за откриване на процедурата; 4. съдържа клауза за преразглеждане, която включва възможност за удължаване на срока на концесията над прогнозния общ срок на всички допустими удължавания, посочен в обявлението за откриване на процедурата; 5. при провеждане на процедурата за определяне на концесионер е възникнало основание за нейното прекратяване по чл. 117, ал. 2, изречение 6. съдържанието на договора не съответства на минималното съдържание, определено в чл. 122, ал. 2, или противоречи на друго изискване на този закон. (3) Не може да се предявява иск за обявяване недействителността на концесионен договор,

Преди да премина към докладването на чл. 180, госпожо Председател, моля да ми позволите под формата на процедура да поздравя нашите гости от Разград, които са на балкона на Народното събрание.

„Чл. 180. (1) Всеки икономически оператор, който има или е имал интерес от провеждане на нова процедура за определяне на концесионер, може да предяви иск за обявяване недействителност на допълнително споразумение за изменение на концесионен договор на основание чл. 137, ал. 6 или чл. 138, ал. 4 по реда на Гражданския процесуален кодекс. (2) Искът по ал. 1 се предявява в двумесечен срок от публикуване на обявлението за изменение на възложена концесия в Когато не е публикувано обявление, искът се предявява в двумесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от сключване на допълнителното споразумение.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VII. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 181. Комисията подкрепя принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 182: „Чл. 182. Всяко заинтересовано лице, което е претърпяло вреди от решение, действие или бездействие на публичен орган при провеждане на процедурата за определяне на концесионер, може да предяви иск по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VIII. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 183. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 184. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава

Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване чл. 180, наименованието на Раздел VII, членове

С това и членове 180, наименованието на Раздел VII, 181, 182, наименованието на Раздел VIII, членове 183 и 184, наименованието на Глава членове от 185 до 190 включително, наименованието на Глава осма, членове от 191 до 194, наименованието на Глава

Изказвания? Не виждам изказвания.

„Разпоредбите на този закон относно изпълнението, изменението и прекратяването на концесионни договори се прилагат за сключените до влизането в сила на закона концесионни договори, доколкото това не противоречи на уговореното с договора.“ Комисията не подкрепя предложението.

на § 5: „§ 5. (1) Сключените до влизането в сила на този закон концесионни договори запазват действието си и се изпълняват в съответствие с договорените в тях условия. (2) Разпоредбите на този закон относно изменението, включително и на срока, и прекратяването на концесионни договори се прилагат за договорите по ал. 1. При изменение на договор по ал. 1 се публикува обявление за изменение на възложена концесия в съответствие с чл. 141, ал. 3. Последиците от прекратяването на договорите по ал. 1 се уреждат по реда на приложимия закон към датата на сключване на договора. (4) Разпоредбите на този закон се прилагат и за подизпълнителите по договорите по ал. 1.“ Заповядайте, господин Христов.

разпоредби“ с предложението, което ние от „Воля“ сме направили, имаме за цел, когато един концесионен договор е сключен при условията на сега действащия Закон, тоест на стария Закон, да няма възможност да бъде удължаван само срокът му. Ако приемем, че ние в момента гласуваме един нов закон, който би следвало да се съобрази с европейската директива и, естествено, като по-добър такъв да замени стария, логично е да считаме, че едни концесионни договори, които са сключени при условията на стария договор и съответно техният срок е съобразен с тези условия, би следвало те да останат да действат при тези условия и със същия срок. със същия срок. След като вчера приехме промените в чл. 34 на Законопроекта, който в момента гласуваме, и там се дава възможност за по-дълъг срок при специални закони, да заключим заедно с Вас, че е по-добре тогава, когато един концесионен договор е сключен на базата на новия Закон, той да може да…

Идеята е, ако имаме договор при стария Закон, той да действа със срока по стария Закон. Ако ние счетем обаче, че става въпрос за стратегически обект и той трябва да бъде с удължен срок по новия Закон, нашето предложение е задължително да се проведе нова процедура, която да бъде съобразена изцяло с условията на новия Закон и със сроковете, предвидени в него. Затова моето процедурно предложение е във връзка със становището на Комисията да подложим на гласуване една редакция в § 5 от предложението на Комисията, ал. 2 – да бъде заличено „включително и на срока“. Това да се заличи. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми колега Христов, уважаеми гости! Взимам реплика не за да противореча, а всъщност да изясня

имаме идентичност. Запазваме действието на договорите, сключени при стария режим, тоест срокът, при който са сключени по стария режим, си остава такъв, какъвто е. Те не могат и няма да получат възможност за нови удължавания при действието на новия Закон. Това го казвам във връзка с предложението Ви по т. 1, което смятаме, че сме го изпълнили в редакциите на Комисията, както е в ал. 1 и в ал. 2. По отношение на второто предложение – „Разпоредбите на този Закон относно изпълнението, изменението, прекратяването на концесионните договори се прилагат за сключените до влизане в сила“ това също сме го отразили в ал. 1. Аз смятам, че макар да е записано, че Вашето предложение тук не е подкрепено,

това изключение, което вчера допуснахме за срок, който е по-дълъг от фиксирания, както казахте, в специален закон, там стана ясно за всички, че той може да бъде такъв, какъвто е в специалния закон, и той ще бъде гласуван, но той може да е 35, 50, може и да е 100 години. Тогава, в тази ситуация, вече имаме изключение от правилото, което казвате, и затова аз предложих процедура за заличаване „включително и на срока“. Там според нас ще се породи такъв случай, в който един

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Правя изказване, за да продължа с уточненията, касаещи хипотезата

е предвидена по принцип – някой друг закон да уреди друг срок. Ако възникне такава хипотеза, ако възникне такъв случай, ако в бъдеще се приеме друг такъв

Това действие при всички положения ще бъде в обхвата на този Закон, а не на миналия. Параграф 5, който коментираме сега, касае онези договори, които са от миналото, те са заварени. Тях ги преуреждаме с този Закон. Няма как в миналото да е сключен такъв договор по бъдещия Закон за пътищата, примерно, който да бъде със срок, условно казвам 55 години, защото в миналото срокът е бил максимално 35 години. Затова в този случай § 5 не се прилага. Той урежда само действието на заварените. Пак, за да успокоя всички колеги, ако възникне такъв проект, решѝ се той да се осъществява формата на концесия, изчислѝ се от предварителните анализи, че тази концесия не може да бъде в срока на основния Закон, тогава ще се наложи с чисто нов законодателен акт – примерно Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата или съответния закон, тогава да се приеме специален срок. Но това е бъдещо условно събитие и то е

Не виждам. Преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване неподкрепеното предложение на господин Христов. Гласували

По § 9 са постъпили предложения от Ивелина Василева и група народни представители, които са подкрепени от Комисията. Предложение от Нинова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението по буква

думите „Концесия за строителство, концесия за услуга или концесия за ползване на“ се заменят с „Концесии за“; в) т. 8 – отпада; г) т. 9 – отпада.“ Постъпило е предложение от народния представител Хамид Хамид. Комисията го подкрепя и е отразено на систематичното му място като нов § 10. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9: „§ 9. В Закона за водите се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 17а, ал. 1 думите „по реда на Закона за концесиите“ се заличават. 20: а) в ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така: „С документацията за концесия за добив на минерална вода, както и за водностопански системи и водностопански съоръжения – публична общинска собственост, се определят:“; б) алинея 2 се изменя така: „(2) С концесионния договор се определят конкретните задължения на концесионера за осигуряване на общото използване на водите и водните обекти и на съществуващите права на използване на водите във водохранилището.“; в) в ал. 5

В чл. 47: а) алинея 1 се изменя така: „(1) Концесия за добив на минерална вода – изключителна държавна собственост и публична общинска собственост, се предоставя след извършване на подготвителни действия и провеждане на процедура. Редът за подготовката и провеждането на процедурата за предоставяне на концесията, както и за изпълнението, изменението и прекратяването на концесионните договори за минерална вода се определят с наредба на Министерския съвет. За неуредените въпроси, свързани със стратегическото развитие и планиране на концесиите за добив на минерална вода, мониторинга, управлението и контрола, финансирането на дейността и Национален концесионен регистър, се прилага Законът за концесиите.“; б) в ал. 2 т. ал. 2 т. 4 се отменя; в) в ал. 4 думата „плащане“ се заменя с „възнаграждение“, числото „30“ се заменя с „50“ и думите „се учредява концесионното право, при условията и по реда на чл. 81 от Закона за концесиите“ се заменят с „е разположен обектът на концесията“; г) алинея 5 се изменя така: „(5) Обект на концесията по ал. 1 е минералната вода от находище на минерална вода, разкрита с конкретно водовземно съоръжение, заедно с водовземното съоръжение и вътрешния пояс на санитарно-охранителната му зона.“;

който не отговаря на определените с решението за откриване на процедурата изисквания към професионалните или технически възможности, или към финансовото и икономическото състояние на участниците.“; ж) в в ал. 9 думите „на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на държавна концесия, съответно в решението на общинския съвет – за общинска концесия“ се заменят със „за откриване на процедурата“; з) алинея 10 се изменя така: „(10) Годишното концесионно възнаграждение е дължимо на база реално ползваното количество минерална вода, но не по-малко от 80 на сто от предоставения ресурс.“; и) създава се ал. 12: „(12) Концесия за добив на минерална вода се предоставя за срок до 35 години.“ 5. Член 47а се изменя така: „Чл. 47а. (1) Концесия за строителство, концесия за услуги или концесия за ползване на водностопански системи и съоръжения, включително за хидротехнически, хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни и канализационни канализационни системи и съоръжения, се възлага при условията и по реда на Закона за концесиите. (2) Водностопанските системи с комплексно предназначение, при управлението на които компетентните публични органи са различни, се възлагат като съвместни концесии. (3) Проектът на решение за откриване на процедурата за определяне на концесионер и обосновката на концесията за водностопански системи и съоръжения се съгласуват с министъра на околната среда и водите по отношение на съответствието с влезлите в сила планове за управление на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения.“ 6. Членове 47б и 47в се отменят. 7. В глава шеста наименованието „Раздел I Особено право на водовземане и на ползване на водностопански системи и съоръжения“ се заличава. 8. Членове 93, 94, 95, 96 и 97 се отменят. 9. Член 99 се отменя. 10. Създава се нов чл. 102: „Чл. 102. (1) Процедурата за предоставяне на концесия за добив на минерална вода се открива с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на околната среда и водите, съответно с решение на Oбщинския съвет по предложение на кмета на общината.

на концесията; 5. основните права и задължения по концесионния договор; 6. условията и/или забраните за отдаване на обекта на концесията под наем и за предоставяне по поддържането му на подизпълнители; 7. видът и размерът на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор и/или други обезпечения; 8. условията за плащане и размерът на концесионното възнаграждение, включително: а) размерът на еднократното концесионно възнаграждение, дължимо към датата на влизане в сила на концесионния договор; б) механизмът за ежегодно актуализиране на концесионното възнаграждение; в) редът за плащане на концесионното възнаграждение; г) максималният гратисен период, през който концесионерът се освобождава от задължение да заплаща годишно концесионното възнаграждение – когато такъв се предвижда; 9. условията и графикът за поетапно усвояване на предоставения ресурс; 10. изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната; 11. условията за опазването на околната среда, на човешкото здраве и на защитените територии, зони и обекти; 12. задължението на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента на обекта на концесията; 13. задълженията на концесионера за изграждане и поддържане със свои средства на инфраструктура и съоръжения съоръжения за обществено ползване на свободните ресурси минерална вода, невключени в концесионния договор; 14. обстоятелствата от фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да доведе до нарушаване на определеното с договора равновесие между ползи и рискове за концесионера за концесионера и концедента, както и последиците от нарушаване на равновесието; 15. други изисквания, свързани с характера на концесията. (3) Процедурата приключва с решение за определяне на концесионер, прието от Министерския съвет, съответно от Oбщинския съвет. (4)

от влизането в сила на решението по ал. 3 министърът на околната среда и водите, съответно кметът на общината сключва концесионен договор с участника в процедурата, определен за концесионер. (6) За неуредените въпроси по сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на концесионния договор за добив на минерална вода се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите. (7) Споровете относно сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на концесионен договор за добив на минерална вода се решават по реда на Гражданския процесуален кодекс.“ 11. В глава шеста раздел II, чл.

Заповядайте, господин Кирилов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! В този параграф, както сами имахте възможност да се уверите, са предложени ключови промени в Закона за водите. Тези промени в Закона за водите са обвързани с текста в Закона, съгласно който концесиите по отношение на добив на минерална вода остава по стария ред. дебата в Правна комисия на второ четене, за съжаление много късно – на 1 ноември 2017 г., беше получено писмо от министъра на регионалното развитие и благоустройството. То се отнася за случаите, в които се концесионира ВиК оператор, по отношение на когото е образувана ВиК асоциация. Колегите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а и самият Министър смятат, че по този повод се налага изричен регламент, който да отчете тази специфика. По тази причина на обсъждането в Правна комисия направих предложението, така както министърът го беше предложил в неговото писмо. То беше гласувано. Гласуването беше 10 гласа „за“ и 10 гласа общо „против“ и „въздържали се“. Тоест не беше подкрепено неговото предложение. Така си позволявам от трибуната да повторя предложението, така както е в писмото на министъра, като уточнявам, че всъщност то касае точка 14 от текста, така както беше гласуван от Комисията и отразен в Доклада. Предложението е в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби, които касаят изменение и допълнение в Закона за водите, да се извършат следните промени: „1. В чл. 198в, ал. 4, т. 1 думите „избира ВиК оператор по реда на Закона за концесиите“ се заменят с „взема решение като представител на концедентите за провеждане на процедура за избор на ВиК оператор по реда на Закона за концесиите“.

При процедура за възлагане на концесия за избор на ВиК оператор: а) организира процедурата; б) назначава комисията по чл. 80 от Закона за концесиите; в) сключва концесионен договор с участника, определен за концесионер; г) представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора; д) организира контрола по изпълнението на концесионния договор.“ 3. Досегашната точка 7 става точка 8.“ „Мотиви. Съгласно разпоредбите на Закона за водите, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциациите по ВиК, в които участват държавата и една или повече общини. Когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини, ролята на асоциациите е да осъществят правна и техническа връзка между собствениците на водоснабдителните и канализационни системи и съоръжения и лицето, което експлоатира тази собственост. Това е наложително предвид факта, че обектът на управление е именно ВиК инфраструктурата и е със сложна собственост. Тя покрива така наречените „обособени територии“, които обичайно съвпадат с границите на повече от една община. При това положение е необходимо да бъде въведен модел за управление, при който множество лица, упражняващи правото на собственост са в състояние да дефинират обща воля и решение по отношение на цялата съвкупност от активи, включително да комуникират с ВиК оператора на обособената територия като едно лице.“ Няма да мога да прочета останалите мотиви, тъй като времето изтече. Но, колеги, представям това предложение, което беше направено с това писмо на министъра на регионалното развитие и благоустройството на Вашата преценка с оглед, ако подкрепите предложението така, вероятно ще създадем регламент за концесиониране на ВиК асоциациите. А ако решим, че е преждевременно и непълно това предложение, тогава ще подкрепим текста, така както е предложен, но с ясното съзнание, че трябва да довършим в някой следващ момент тази работа. Благодаря Ви.

Дами и господа народни представители! Искам да направя изказване по повод казаното от господин Председателя. Този Законопроект беше отдавна чакан, тъй като старият беше кръпка върху кръпка. Той беше внесен в Министерския съвет. Министър-председателят го е подписал и беше внесен за разглеждане в Комисията, където много дълго време – почти два парламента – продължи разглеждането му. В момента министър се е сетил, че нещо е трябвало още да се допише, да доредактира уважаемия господин премиер, мисля, че малко е късно. Цялата кореспонденция, която министрите или неправителствени организации водят с Правната комисия, няма никакво отношение в разглеждания днес Законопроект! то може да има още едно ново писмо, което вчера да го е пуснал, а ние днес да не сме го отворили и да чакаме докато всички министри решат след премиера да се изкажат и те, да ги изслушаме и тях. Много се извинявам! Ако уважаемият господин министър има предложение, да направи ред, по който да го внесе в Министерския съвет, да го защити, както по този Законопроект той вече е правил много предложения, да направят един Закон за изменение и допълнение и да го внесат. Никой не би възразил. Но сега тук, в момента, кажете ми – това редакция ли е, допълнение ли е, промяна на точка, запетайка или цифра? Обаче виждате ли, понеже министърът много настоявал... Ами да го направи в Министерския съвет! Ще бъдем благодарни. Да дойде в Комисията да го обясни. Процедурата не беше такава. Дойдоха две женички, които не знаеше кой ги беше изпратил и размахват някакви документи. Това било писмо. Не е редно така да се пишат закони и то в последния момент. А иначе предложението може би е много добро, много състоятелно, много навременно, но аз помня думите на вицепремиера Томислав Дончев, когато дойде в нашата Комисия в предишния парламент и каза: „Господа, този закон трябва да бъде европейски, съобразен с всички норми. Старият вече не може да действа. Той е кръпка върху кръпка. Ние сме приготвили един нов, съобразен с всичко“. И новият, съобразен с всичко, се оказва в момента, че с писма го дописваме. Мисля, че не е редно да прескачаме и да дописваме уважаемия господин премиер тук, в зала, с процедура, която не съществува в Правилника. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Димитров. Реплика ли, господин Кирилов? Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Под формата на реплика всъщност заявявам, че оттеглям предложението, така както го прочетох. Припомням обаче, че то беше дискутирано и беше гласувано в Комисията по правни въпроси. Очевидно е, че министърът на регионалното развитие ще следва да задейства отделна законодателна процедура по това. Благодаря

Благодаря Ви, господин Димитров. Колеги, други изказвания имаме ли? Не виждам.

118ж, ал. 1, т. 4 от Закона за водите не се прилага за водовземане за водноелектрически централи, които към 9 август 2010 г. са въведени в експлоатация.“

2. В чл. 365, т. 2 думите „концесионен договор или договор за публично-частно партньорство“ се заменят с „и концесионен договор“.“

Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване подкрепените

който става § 13. Гласували 86 народни представители: за 7, против 61, въздържали се 18. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване подкрепените от Комисията: създаване на нов § 10

и въздържали се няма. Параграф 10, новосъздаден, и параграфи от 11 до 18 с новата номерация по Доклада на Комисията са приети.

5. Член 86 се изменя така: „Чл. 86. (1) За недвижимите културни ценности – държавна и общинска собственост, може да се възлага концесия при условията и по реда на Закона за концесиите и при спазване изискванията на този закон. (2) При възлагане и изпълнение на концесия за недвижима културна ценност се спазват режимите за опазване на културната ценност, както и условията за провеждане на интегрирана консервация. (3) Обект на концесия може да бъде една или повече единични или групови културни ценности или части от тях. (4) Концедентът определя концесионна територия, която покрива териториалния обхват на обекта на концесията, доколкото включените в този обхват имоти са държавна, съответно общинска собственост. Към обекта на концесията като принадлежност може да се включи и поддържаща зона, която представлява територия, необходима за извършване на дейностите по концесията, доколкото включените в нея имоти са държавна, съответно общинска собственост. територия и площта на поддържащата зона се определят с подробен устройствен план при спазване на режимите за опазване на конкретната недвижима културна ценност.“ 6. Член 87 се изменя така: „Чл. 87. (1) При концесия за недвижима културна ценност може да се извършва строителство на техническа инфраструктура, сгради или съоръжения върху концесионната територия и/или върху поддържащата зона. (2) Строителство може да се извършва само ако е съвместимо с режимите за опазване на съответната недвижима културна ценност и е необходимо за дейностите по концесията. (3) Когато изпълнението на строителство се възлага от концедента, концесията се определя като концесия за строителство и концедентът определя вида и обема на строителството и изискванията относно изпълнението му. (4) Независимо от предмета на концесията, при изпълнението на концесионния договор концесионерът може да поставя върху концесионната територия и върху поддържащата зона преместваеми обекти, свързани с изпълнението на концесията при спазване изискванията на този закон.“ 7. В чл. 88, в текста преди преди т. 1 думата „предоставя“ се заменя с „възлага“. 8. Член 89 се изменя така: „Чл. 89. (1) При извършване на подготвителните действия и в комисиите за провеждане на процедура за определяне на концесионер на концесия за недвижима културна ценност участва най-малко един представител на на НИНКН, а когато обектът на концесията включва и археологически недвижими културни ценности – и представител на Националния археологически институт и музей при БАН (НАИМ при БАН). БАН). (2) Процедура за определяне на концесионер на концесия за недвижима културна ценност се открива след положително становище относно спазване на изискванията на този закон от Министерството на културата, а за археологическите Към искането за изразяване на становище концедентът прилага обосновката на концесията.“

до 20 години. Когато концесията е за ползване, срокът на концесията може да бъде продължен до 15 години, ако не се установи по надлежния ред неизпълнение на задълженията по концесионния договор. Когато концесията е за строителство или за услуги, изменението на концесионния договор,

е приет по Доклада на Комисията. Колеги, 30 минути почивка.